Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere, head ministrid ning kõik külalised Riigikogu istungisaali rõdudel ja kõik, kes te meid jälgite sinise ekraani vahendusel! Me alustame 6. detsembri infotundi.Tänases Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Meie infotunni reeglid on ikka samasugused. Istungi juhataja annab

Enne, kui me asume küsimuste juurde, teeme kohaloleku kontrolli. Head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

registreeris end 17 Riigikogu liiget, puudub 84. Asume nüüd tempokalt küsimuste juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik, teema on majanduskriis ja inimeste ostujõud. Tanel Kiik, palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Ma olen kohati üllatusega vaadanud nii teie kui ka laiemalt Reformierakonna valitsuse arusaama Eesti majanduses toimuvast. Kui vaatame numbreid, vaatame statistikat, siis [näeme, et] oleme ligi kaks aastat järjest olnud majanduslanguses.

Aga tegelikkuses liigub valitsus vastupidises suunas. Nii järgmise aasta eelarve, mis kärbib peretoetusi ja suurendab makse, kui ka kõikvõimalike riigilõivude ja muude kulude tõstmine tegelikult ju muudavad Eesti inimesi ja ettevõtjaid vaesemaks.

sellest, mis ta oli mõni aasta tagasi, lähiaja tipust. Mu küsimus teile on kaheosaline. Milliseid meetmeid ikkagi Vabariigi Valitsus plaanib kasutusele võtta, et Eesti riiki majanduskriisist välja juhtida?

Aitäh! Kõigepealt, majandus on tsükliline, ehk seda, et majandus läheks kogu aeg ainult üles, ei ole lihtsalt võimalik

väga palju seotud sellega, et me oleme olnud nii-öelda odav maa, odav allhankemaa, aga see ei ole enam meie tugevus, kuivõrd meie sissetulekud kasvavad. Järelikult tuleb teha struktuurseid muudatusi. Ma saan aru, et opositsioonil on soov igal juhul juhul maalida tulevikku hästi tumedates toonides, et kõik on halvasti ja kõiges on süüdi loomulikult valitsus, eelkõige peaminister. Majandust juhtida püüdsid [kunagi] kommunistid, see ei tulnud väga hästi välja. Meil on ikkagi turumajandus ja me peame

on odavnenud, ja [kolmandaks,] oluliselt aeglasem hinnatõus on ka juba reaalsus. Ehk ei ole põhjust enam rääkida ei energia‑ ega ka inflatsioonikriisist. Vaatame Eurostati viimaseid andmeid. Need näitavad, et elektri lõpphind Eestis koos kõikide maksude ja tasudega oli selle aasta esimesel poolel lausa 25% alla Euroopa Liidu keskmist. Ehk meie energiahinnad töötavad jälle kord meie konkurentsivõime kasuks. Teiseks, Eesti inimeste ostujõud on viimase aastaga märgatavalt kasvanud. Kui me võrdleme 10%‑list palgakasvu või 18%‑list pensionide kasvu umbes 4%‑lise hinnakasvuga, siis need numbrid ütlevad väga selgelt, et inimeste ostujõud

Selle loogika järgi võiks kohe küsida, miks meil üldse siis on majandusminister ja miks riigil üldse on majanduspoliitika, kui kõik nii või naa sõltub ainult tsüklilisusest. Sellega ma kohe kindlasti nõus ei ole.

4000 inimest. 7,8% on töötuse määr, 52 000 töötut on praegu. Loomulikult, alati saab hullemini. Eelmine kriis, kui Reformierakond, ma

Me tegeleme uute turgude leidmisega ettevõtetele, aitame uksi avada, et siia tuleks uusi investoreid ja me saaksime seda nii-öelda portfelli laiendada, et meil ei oleks kõik munad ainult Põhjamaade korvis, sest riikidel läheb

Palgad tõusevad keskmiselt 10%, õpetajatel 20%, hinnad aga tõusevad 4%. See ütleb teile, et inimeste ostujõud tõuseb. Veel, kui me räägime keskmisest brutopensionist,

Mina räägin hõivest ja hõive on tegelikult adekvaatsem [näitaja]. Erinevad näitajad ei liigu alati koos, aga suurusjärgud on väga sarnased. Töötus on 50 000 ja 60 000 vahel ning hõive natuke alla 700 000. Me oleme neid mõlemaid kasutanud, just just seepärast, et me oleme praegu sellises faasis, kus paljud inimesed on tulnud tööturule. Mõtleme kas või Ukraina sõjapõgenikele, kes meie tööturule on sisenenud.

Helme, palun! Üks lisaküsimus. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Küll on kahju, et teie poolt šaakaliteks ristitud Delfi tüübid ei tee piisavalt palju faktikontrolli Kaja Kallase [esitatud] numbritele, saaks palju lõbusaid pealkirju.

ja nende pangalaenumakse on kallim ja nii edasi ja nii edasi. Nad ei näe neid positiivseid uudiseid nii hästi, kui Stenbocki aknast paistab.Aga mul on põrutav uudis teile, peaminister: tegelikult on küll võimalik majandust juhtida. Selle tõestuseks on peaaegu kolm aastat Kaja Kallase peaministriks olekut. Võrreldes muu Euroopaga, võrreldes euroalaga, võrreldes muude Euroopa Liidu riikidega on Eestil olnud kõige kauem majanduslangus, meil on kõige sügavam miinus, kõige kõrgem inflatsioon. Need on tulemused, mis on tulnud poliitilistest valikutest, poliitilistest otsustest, mida Kaja Kallase erinevad valitsused on Eestis langetanud. Selle tagajärjel on Eesti majandus aetud täielikult mutta ja Eesti inimesed kannatavad.Ei ole veel kahjuks niimoodi, et me oleksime põhja välja jõudnud. Põhjani on veel minna ja tööturul läheb [olukord] kehvemaks. Nalja teeb muidugi, kui saadikud küsivad tööpuuduse kohta, aga teie ütlete, et teie räägite hõivest ja see on adekvaatsem. Tore on teada, et see, mida ise räägid, on alati adekvaatsem kui see, mida teised küsivad.Mina tahaksin ikkagi juhtida tähelepanu sellele, et need poliitilised valikud, mis on tehtud, ja need poliitilised valikud, mida me siin teeme praegu ka seoses riigieelarvega, ongi põhjus, miks Eestil on halvasti läinud. Ega need asjad paremaks ei lähe, kui neid valikuid ümber ei vaadata. Selle tõttu ongi loomulikult vaja siit Riigikogust opositsiooni pingilt valitsusele survet avaldada. Mida te kavatsete ette võtta, et paremaks läheks? Aitäh,

siis esiteks teil lihtsalt vedas. Majanduse konjunktuur oli selline, et kõigil läks erakordselt hästi. Mida siis oleks pidanud tegema? Oleks pidanud eelarvet tegema kontratsükliliselt. Ehk siis, kui majandus kasvab, üle kuumeneb, tõmbab riik tagasi,

See eelarveauk on teie otsuste tulemus või õigemini teie tegematajätmise tulemus. Jube tore oli olla populaarne: kõigile raha, kõigile toetusi, kõigile rohkem kõike, ettevõtetele, väga konkreetselt nendele, kes teie juurde pääsesid, just neile toetusi, mis üldist majandus[olukorda] mitte kuidagi ei mõjutanud. Seda jama me peame praegu Seda jama me kogu riigiga sööme praegu, aga teie saate istuda tagareas ja näägutada, mida kõike võiks teha. Ma ei ütle seda, et me midagi ei tee. Me tegeleme sellega, millega ei ole tegeldud väga palju aastaid. See on energia: energia kättesaadavus, energia

ettevõtjate tegevuses on see, et energiahinnad oleksid odavad. Nii nagu ma ütlesin, meil on energia hind sellel aastal olnud 25% odavam kui Euroopa Liidus keskmiselt ehk meie konkurentsivõime on selle poolest tugevam. Jah, kui me võrdleme ennast Põhjamaadega, siis meil on veel tükk

sotsiaalpoliitikat, nagu teevad Põhjamaad, kuivõrd meie maksukoormus on palju madalam. Aitäh! Lõpetan esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema on väärtuspõhine välispoliitika. Martin Helme, palun!

Näägutanud on ikka Kaja Kallas kõiki teisi riigivalitsejaid liiga leebe suhtumise pärast Putinisse ja Lukašenkasse.

kompass on kogu aeg olnud sama. Nüüd me näeme kinnitust sellele, et tõepoolest on see kogu aeg olnud sama. Lisaks Putini sõjamasina õlitamisele on juhtunud jälle väike paljastus. Te pressisite ennast pildile teise slaavi diktaatoriga,

Kuidas te selgitate meile seda, et te tahate nii kangesti olla ühel pildil Lukašenkaga? See on lihtsalt uskumatu, kuidas te kasutate Riigikogu saali lihtsalt tuimalt

läbi pääsesid ainult need, kellel oli õigus sellele pildile minna. 200 inimest. Me vaatasime, et me ei ole keegi näinud Lukašenkat, ja me läksime sinna pildi peale. Tõesti, presidendid seisid esimeses reas, aga peaministrid seisid viiendas, kuuendas, neljandas

Ei, ma ei ole rõõmus, et see nii läks, seepärast et see oli see kokkulepe, mis meil enne oli. Aga me liikusime sinna pildi [tegemise kohta] koos ja tõepoolest mina ei näinud, et tema seal oli. Mida te üritate väita? Kas see pilt on kogu välispoliitika olemus? Ausalt öeldes oleme saanud teiste peaministritega palju nalja selle üle, et kes neid perepilte üldse vaatab. Aga ma ütlesin teistele, et näete, mul on teile hea uudis, Eestis vaadatakse neid perepilte erakordselt põhjalikult, mitte ainult

enam.Aga mida see pilt näitab? Väärtuspõhist poliitikat näitab. Kui lätlased, leedulased ja poolakad said aru, et sinna pildile ei sobi minna, see on väärtusküsimus see oli enne kokku lepitud, aga teie ei saanud sellest aru, siis võib-olla näitab see ka seda, et te ei saa asjadest aru.Aga meil on teine aps veel viimastest nädalatest: Eesti täiesti, ma ei tea, piinlik läbikukkumine seoses OSCE eesistumisega.

et teie kogu aeg räägite meile, et lääs on meie selja taga, kõik toetavad meid. Aga venelased ütlevad ju otse ette ära, et ei, nemad panevad Eesti eesistumisele veto. See tähendab, et ongi ühel riigil võimalik veto panna. Meie läheme kõvatama. Me teame, et kõik lääneriigid seisavad meie selja taga, aga venelased panevad veto ära ja siis tuleb välja, et ei olegi meil seljatagust, üldse mitte midagi ei ole. Selle asemel, et jääda endale kindlaks ja öelda, et kui venelased ei lase meil eesistujaks saada, siis meie blokeerime kõik teised variandid ka ära,

seda suudate. Aga ma ütlen, et te olete täpselt sama pikk kui mina, ja ma võin teile kinnitada, et te kindlasti ei näe. Mis puudutab OSCE‑d,

hävituslennuki asendi võtsite, siis isegi kaitseminister Pevkur oli minu hinnangul üllatunud. Täna on olnud värvikas esinemine.Mõned küsimused see tekitas. Loomulikult on valitsus süüdi, kui inimestel kehvasti läheb. Valitsuse ülesanne ongi [tagada], et inimestel läheks paremini. Ma arvan, et see on teil palga sees, et kui asjad on halvasti, siis inimesed vaatavad peaministri poole. Selle eest ei maksaks etteheiteid teha. Te mainisite oma vastuses Tanel Kiigele, et et kommunistid olid need, kes majandust juhtisid. Umbes kuu aega tagasi ütles Mario Draghi üsna otse, et Euroopa tuleks korraliku keskjuhtimise alla võtta, et majandus korda saada ja konkurentsivõime korda teha. Kas teie hinnangul Draghi kuulub ka nende kommunistide leeri, kes tahavad majandust juhtida?

reaalselt näitavad hoopis teist pilti. Mina ei tea, mis numbritele teie tuginete, aga mina tuginen andmetele, mis tulevad Statistikaametist, Eurostatist, kõigist [sellistest kohtadest]. Need näitavad, et inimeste sissetulekud kasvavad jälle kiiremini, kui kasvavad

protsendipunkti madalam, kui see on Põhja-Euroopas. Energia hind on meil tõesti kõrgem, aga mitte oluliselt kõrgem. Sisendite hinnad ehk tööjõukulud on meil endiselt [madalamad], kui on Põhja-Euroopas. Ehk kolmest elemendist kaks

Lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teema on poliitiline olukord. Urmas Reinsalu, palun!

on niisuguses viinamarjad-on-hapud-stiilis, et milleks seda OSCE‑d üldse vaja ongi. Selle koha pealt jääb mulle mõistetamatuks see kompromiss, mille me pidime Venemaaga sõlmima, selleks et enda eesistumisest loobuda. Nüüd majanduse olukord. Vaadake, proua peaminister, ma täiesti möönan, et valitsusest sõltumata on väga palju objektiivseid asjaolusid, mis meie majanduses kindlustunnet vähendavad. Kuid valitsuse ülesanne majanduslanguse ajal on pakkuda ettevõtlusele ja majanduskeskkonnale teatud kindlustunnet. [Praeguse] valitsuse poliitiline käekiri on aga täpselt tagurpidine: majanduse kindlustunde lõhkumine. Eile ma pakkusin härra presidendile niisuguse mõttekäigu, kas meil kogu selle poliitilise vastasseisu keskel oleks võimalik sõlmida majandusele ja ettevõtlusele kindlustunde pakkumiseks teatud baasväärtuste mõttes üks rahvuslik majanduskokkulepe

puudutab välispoliitikat, siis me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et Venemaa tuleks poliitiliselt isoleerida igas mõttes, igas organisatsioonis, kus me oleme. Aga selle jaoks, et poliitiliselt isoleerida, on meil vaja liitlasi.

Te ütlete, et valitsuse ülesanne majanduslanguse ajal on see ja see, näägutate sealt tagapingist. Aga majanduskasvu ajal on valitsuse ülesanne käituda kontratsükliliselt. Teie olete olnud nendes valitsustes, kes väga suure majanduskasvu ajal raha külvasid

… Proua peaminister! Kõigepealt – see peaks olema parlamendi spiikri roll, aga ma võtan selle rolli siis enda peale –, ma vabandan teie sõnakasutuse pärast, kui te viitasite, nagu ma näägutaksin kuskilt tagapingist. Ma arvan, et ka poliitilise vastasseisu ja poliitilise ummiktee keskkonnas, kui valitsuse poliitika on [tekitanud] nii-öelda dialoogi katkemise ühiskonnaga ja ka poliitilise vastasseisu siin

Kuid OSCE eesistumise puhul ma siiski juhin tähelepanu sellele, millele te viitasite, et me ei võtnud oma kandidatuuri tagasi. Loomulikult on see asjatundmatu väide. Enesestmõistetavalt me olime osalised selles uues kokkuleppes, mis demonteeris Eesti eesistujakandidaadi positsioonilt maha. Mulle jääb selgusetuks – kui te ise viitate siin OSCE puuduvatele kvaliteetidele –, mille nimel see tehing Venemaaga oli vaja sõlmida.

asjakohane püüelda selle poole, et me teatud baasväärtuste vallas anname majandusettevõtjatele kindlustunnet, mille lähtekoht minu meelest on see, et just nimelt

[kauem] hoidnud majandusministri portfelli, kes on vastutanud energiapoliitiliste valikute eest viimasel kümnel aastal ja [kauem]? See on olnud Isamaa. Ehk nende valikute tõttu, mis on tegemata jäänud ja mille tõttu meil on hetkel kõrgemad energiahinnad, peate te vaatama peeglisse.

et meil oleksid olemas kõikvõimalikud ühendused. Me tegeleme meretuuleparkidega, sest teatavasti merel tuul alati puhub, seda energiat saab pakkuda ja seda saab pakkuda konkurentsivõimelise hinnaga. See on see tegemata jäänud töö, millega meie nüüd süstemaatiliselt

[esindajatega laua taga], et ühtne arusaam asjadest kokku leppida. Aga see on ainult üks konkreetne valdkond, mis moodustab kogu majandusest ühe seitsmendiku.

Aitäh! Jaak Aab, üks lisaküsimus. Ma ei tea, miks Reformierakonna juhitud valitsus näiteks ei suutnud varem lahendada radarite probleemi, mis oli kümneid aastaid üleval. Selle pärast ei saanud ju ei mandril ega ka merel neidsamu tuulikuparke arendada, ei saanud isegi planeeringuid teha, sest see ala oli kõik kinni. Meie tegime selle ära. Me tegime otsused radarite muretsemise kohta, mis nüüd tulevad ja mis vabastavad võimaliku tuuleenergeetika arendamise [piirangutest]. Samuti mereala planeering, mis oli aastaid algatamata – meie selle algatasime ja koos teiega isegi lõpetasime. Niimoodi oleks korrektne

Aga ma ei rõõmusta selle üle. Eesti riik iseenesest kannatab, kui valitsus või peaminister ei vii ellu sellist poliitikat, mis aitaks Eestit edasi,

tahan küsida, kas mitte ei peaks olema eelkõige peaminister see, kes otsikski kokkuleppeid teiste erakondade esindustega, teiste erakondade esimeestega, fraktsiooniesimeestega, et me ei oleks sellises patiseisus, nii et me varsti ühtegi eelnõu siin enam vastu võtta ei saa. Aitäh! Kõigepealt, tõesti, need asjad, millele te viitasite – radarid, merealaplaneeringud –, see oli suurepärane töö, mida me valitsuses koos tegime. Aitäh teile selle eest! Ma ei ole öelnud, et mitte midagi ei ole varasemalt tehtud, vaid ma lihtsalt

Meie põhiseadus ütleb, et Riigikogu otsustab poolthäälte enamusega. Kes iganes saab poolthääled kokku, saab oma poliitilist agendat ellu viia. Opositsioonil ei ole olnud kunagi õigust öelda, et selle eelnõuga tulete ja selle eelnõuga ei tule.

kompromissi, kui on ühine eesmärk. Näiteks, kui me valitsuses saame aru, et riigieelarve on halvas seisus, kui me saame aru, et see on probleem, siis on küsimus, kas me sellega tegeleme või ei tegele. Kui me otsustame, et me sellega tegeleme, siis see tähendab, et me tahame riigieelarve saada näiteks paremasse seisu.

Te püüate – ja mitmetel juhtudel on see põhjendatud – selgelt ja jäigalt juhtida tähelepanu just nimelt protseduurile, kuidas infotundi läbi viiakse.

Minu küsimus on sümmeetriliselt äraspidine. Ma küsisin proua peaministrilt kaks korda selle kohta, mis puudutas sisuliselt – ma kordasin üle, et soovin

Aga kindlasti on see minu hinnang tema kui poliitiku, poliitilises kriisis oleva valitsuse juhi tegevuse kohta. See on poliitiline hinnang, mitte hinnang isiksuse või inimese kohta. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks, sest teie enda teemapüstitus oli poliitiline olukord. Teie enda teema käsitles majanduskasvu, millest ka proua peaminister rääkis. Sellisel juhul, kui [vastus] puudutab konkreetset teemat, siis istungi juhataja – te olete nii kogenud Riigikogu liige, et te teate seda – ei sekku peaministri vastusesse. Te teate seda väga hästi ise ka, Urmas Reinsalu. Nii. Helir-Valdor Seeder, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh, austatud [esimees]! Mul on tõesti protseduuriline küsimus ja mul on kohe ka vastus ja siis ma küsin, kas te nõustute minu vastusega.Me peaksime olema siin infotunnis faktides täpsed,

aasta märtsis – me oleme 2023. aasta lõpul, nii et peaaegu kümme aastat tagasi – astus ametisse sotsiaaldemokraadist majandusminister Urve Palo. 2015. aasta aprillis astus ametisse

Riina Sikkut, 2022. aasta 18. juulil, ja nüüd on ministriks Tiit Riisalo, 2023. aasta 17. aprillist. Ehk viimase kümne aasta jooksul pole majandusministriametit pidanud mitte ükski Isamaa Erakonna minister.

see küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta kahjuks ette ei näe, nii et ma ei saa lugeda seda küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta. Järgnevalt Rain Epler, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, härra istungi juhataja! Minul on küll [küsimus] protseduuri kohta.

See oli esiteks. Teine [küsimus] on selle teie kommentaari kohta. Te olete palju öelnud, et te sisusse ei sekku, ometi te minu küsimuste sisusse sekkusite, viidates, et need justkui ei puutu põhiküsimuse teemasse. Aga ma ütleks, et peaministri vastused läksid ka väga laialt rändama ja ta ei tahtnud sugugi vastata küsimusele, miks ta läks Lukašenkaga samale pildile, ega ka küsimusele, miks ta hiljem valetas kokku maad ja ilmad, kuidas ta ei näinud, kuidas ei olnud kokku lepitud ja nii edasi. Ta hakkas majandusest, elektrist ja kõigest muust rääkima. Minu küsimus tegelikult haakus sellega, mida peaminister oli vastanud. Nii et kaks küsimust: miks te minu küsimuse sisusse sekkusite

Kui teil oleks käsi olnud üleval, siis ma oleksin teie protseduurilise küsimuse võtnud juba sellel hetkel, kui me lõpetasime konkreetse küsimuse käsitlemise.Teine teema puudutab seda, millest me oleme siin infotunnis

ülesanne on nii küsimuste kui ka vastuste puhul juhtida sellele tähelepanu. Mis puudutab konkreetselt küsimusi, siis proua peaministril on alati võimalik valida, kas ta vastab või ei vasta, kui küsimus ei puuduta seda teemat, mis parajasti just käsitlemist leiab. Proua peaminister on iga kord öelnud, et ta vastab, ja ta on ka nendele küsimustele vastanud. Ma loodan, et ma andsin teile ammendava vastuse. Head kolleegid! Midagi ei ole teha, meil on ees veel tervelt kuus küsimust. Ma läheksin siiski edasi meie infotunni põhiteemaga, milleks on küsimused Vabariigi Valitsuse liikmetele. Kolmas küsimus on käsitletud. Me jõuame tänase neljanda küsimuseni, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on maksupoliitika. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Riigikogu liikmena suhtlen ma väga paljude inimestega. Viimasel ajal, pean ütlema, on hästi palju neid, kes on päriselt mures, ja mõned, võiks öelda, on lausa paanikas järgmise aasta pärast, sest nad kardavad, et praeguse valitsuse maksupoliitika viib selleni, et rahvas jääb veelgi vaesemaks. Seda väidet toetavad ka erinevad statistilised numbrid. Järgmisel aastal ootab ees käibemaksumäära 10%‑line tõus, mis koos samal ajal tõusva kütuseaktsiisimääraga viib paratamatult selleni, et kallinevad põhimõtteliselt kõik teenused ja kaubad, kaasa arvatud esmatarbekaubad. Olukorras, kus hinnad poodides on juba kerkinud rekordtasemele, hakkab järjekordne kallinemine paljudel inimestel lihtsalt üle jõu käima. Ees aga terendab tulumaksumäära tõus ja automaksu kehtestamine ning ainult valitsus teab – ma arvan, et isegi jumal praegu seda ei tea –, mis uued maksud veel Mis oleks teie sõnum nendele inimestele, kes praegu muretsevad või lausa kardavad oma lähituleviku pärast, eriti järgmise aasta pärast? Kust peavad inimesed selle raha võtma, et üldise kallinemise järel hakkama saada? Nii.

õhku. Ma kasutan seda võimalust, mis mul on järgmisele inimesele vastamisel. Nii lihtsalt on. Ega valed ei saa jääda õhku, ma väga vabandan. Mina pean ka saama kaitsta … … mitte nii,

50‑eurose ostukorvi puhul tuleb juurde maksta 83 senti ja 100‑eurose ostukorvi puhul tuleb juurde maksta 1,66 eurot. Tegelikult, julgeoleku mõttes me tõesti palume inimestel seda panust suurendada. Ma tulen just Euroopast, kus need arutelud [toimuvad]. Julgeolekuolukord on erakordselt keeruline, see ei ole kogu meie iseseisvusaja jooksul nii keeruline olnud. Me peame seetõttu tegema otsuseid, mis [parandavad] meie julgeolekut. Me peame neid tegema tulevikku vaadates. Jah, see ei ole midagi käegakatsutavat, aga kui me ei tee neid kulutusi julgeolekusse, siis uskuge mind, me saame seda kõik omal nahal tundma. Nii et 2%‑line käibemaksu tõus ei ole tegelikult märkimisväärne. Aitäh! Aitäh! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Ma küll ei küsinud, et miks midagi tõuseb. Küsimus oli, et kuidas inimesed saavad hakkama pärast seda, kui kõik hinnad jälle kerkivad. Aga see selleks.Lisaküsimus on selle kohta, et arvamusuuringud ja küsitlused näitavad hästi ilmekalt, et poole aastaga te suutsite muuseas oma maksupoliitikaga, teie peaministrina ja teie juhitud valitsus suutsite saavutada olukorra, kus koalitsioonierakondi toetab või usaldab umbes 35% Eesti kodanikest, opositsioonierakondi üle 60%. Samal ajal on ligi 70% inimestest arvamusel, et peaminister Kaja Kallas peaks tagasi astuma. Paar nädalat tagasi algatasime keskkonnas rahvaalgatus.ee allkirjade kogumise samasisulisele petitsioonile,

oli hästi tagasihoidlik ja rahandusministrile tehti üldse 1 : 0 ära. Teda ei valitud isegi erakonna juhatusse, mis minu meelest on ka paljuütlev signaal. Kui vaadata veel seda ummikseisu siin Riigikogus, milles on paljuski süüdi koalitsiooni soov oma tahtmine iga hinna eest läbi suruda, minu küsimus on see, kas selles olukorras ei oleks teie meelest õige astuda samm tagasi ja anda valitsemisvastutus üle teistele poliitilistele jõududele, kes äkki saaksid sellega paremini hakkama. Aitäh! Aitäh! Kas te tõesti arvate, et ma väga tahan tõsta makse, et ma olen mingi enesepiitsutaja? Ma lihtsalt küsin, et millised on alternatiivid olukorras, kus teie kõik räägite, et toetusi tuleb tõsta, palku tuleb tõsta, kõike tuleb tõsta. See kõik tuleb maksumaksja taskust. Ja laenu ei tohi juurde võtta, sest püsikulusid ei saa [laenuga] katta. Kuskilt seina seest raha ei tule, see ei tule välismaa onude käest, see tuleb maksumaksja taskust. See valem ei tule lihtsalt kokku olukorras, olukorras, kus me peame tegema julgeolekusse investeeringuid, olukorras, kus meie riigieelarve on erakordselt keerulises seisus ja suuremat palka soovivad õpetajad, päästjad, politseinikud ning rohkem raha on vaja panna teedesse, infrastruktuuri arendamisse. See kõik, mida teie ka nõuate, tuleb paraku

kui niimoodi võtta. Aga see ei ole ju oluline. Oluline on see, kes on valmis valitsusvastutust kandma. Ma saan väga hästi aru, et opositsioonis olla on praegu suurepärane, sest meie peame tegema ebapopulaarseid otsuseid ja opositsioonis olles sa saad neid otsuseid

nende laenude eest, mis meil praegu olemas on, me 2027. aastal maksame intressi, mis on suurem kui kogu Kultuuriministeeriumi eelarve. Ehk kogu raha, mis me paneme teatritesse ja sporti, mis me paneme kultuuri, on väiksem kui see raha, mida me maksame pankadele intressidena. Ma küsin teilt, mis on alternatiiv. Ma olen tõesti väga valmis kuulama seda alternatiivi, mis oleks vähem valulik ka mulle isiklikult. Aitäh!

arvestades seda, et kulud ületavad tulusid märkimisväärselt juba mitu aastat järjest. Sellel on ka objektiivsed põhjused, nagu julgeolekuolukord, aga [mõjutasid ka] siiski valitsuse poliitilised otsused, mis puudutasid Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide

Aitäh! Proua peaminister, palun! Aitäh! Püsikulude kasv. Tõesti, kui me vaatame, siis püsikulude kasv on tulnud kahest asjast: erakorraline pensionitõus ja lastetoetused. Erakorraline pensionitõus – kas te ütlete, et see oli vale, et pensione tõsta oli vale? Lastetoetused. Siinsamas saalis olime meie, Reformierakonna liikmed, viimased, kes ütlesid, et, kuulge, me ei suuda seda [tõusu] välja kannatada. Neli erakonda Riigikogus olid kokku kokku leppinud, et neid tuleb tõsta, ja see surve oli erakordselt suur. Kui asjad on läinud valesti, siis näiteks neid erakordselt heldeid lastetoetusi me oleme ka vähendanud selle jaoks, et püsikulusid vähendada. Jah, ka minu valik oleks olnud see, et me ei oleks sellele survele

ma kohtunud ettevõtlusorganisatsioonidega, olen kohtunud tööandjate keskliiduga, olen kohtunud kaubandus-tööstuskojaga, olen kohtunud iduettevõtluse inimestega ja IT‑sektori esindajatega ning kohtun veel, et nende ettepanekuid kuulata.

keskkonnaefekt. Aitäh! Lõpetan tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Enne kui me jõuame viienda küsimuseni, ma saan aru, Tanel Kiik, et teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Head kolleegid! Kuna meil on veel tervelt viis küsimust käsitleda, siis minu ettepanek on see, et ärme esitame rohkem protseduurilisi küsimusi, sest tõesti, head kolleegid, meile ei ole nii palju aega antud. Minu soovitus, Varro Vooglaid, ka teile on, et me võiksime asuda teie küsimuse juurde, kuna teie küsimise järjekord on käes. Täiesti siiralt! Me lihtsalt raiskame oma aega nende protseduuriliste küsimustega, me ei jõua mitte kuskile. Üsna tihti me näeme ka, et protseduuriliste küsimuste varjus esitatakse vasturepliike. See ei ole kindlasti

Esiteks, ma olen kuulanud siiamaani neid küsimusi, mis on esitatud kolme opositsioonierakonna esimehe poolt. Kõikidele neile on peaminister ütelnud, et mis te näägutate, näägutate, näägutate. Siin praegu just kolleeg Kiik küsis selle kohta, kas teie peaksite sekkuma, kui esitatakse väiteid, mis on sisuliselt problemaatilised. Mina oleks küsinud, kas te ei peaks sekkuma, kui käitutakse vormiliselt problemaatiliselt. Ma ei kujuta ette, kui näiteks meie opositsioonisaadikutena pöörduksime peaministri poole ja ütleksime, et mis te seal plähmerdate või lämisete või soiute või midagi sellist. See ei oleks ju viisakas toon, eks? Aga süstemaatiliselt ühele, teisele, kolmandale [ütleb

vaadata sõna "näägutama" tähendus üle, vaadata, kuidas seda täpselt tõlgendatakse, mis on selle tähendus. Edasi palun

See oli ilmselgelt [infotunni] aja venitamine. Palun kasutame seda aega, mis meil on, sisuliseks aruteluks. Varro Vooglaid, palun esitage oma küsimus ära. Teema on vaktsiinisund Kaitseväes. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Mina võin küll lubada, et ma teinekord enam nii ei tee, kui teie ka teinekord nii ei tee, et ei anna võimalust protseduurilist küsimust küsida. Aga lugupeetud minister, kaitseminister Pevkur, pöördun nüüd teie poole. 28. novembril langetas Tallinna Halduskohus haldusasjas 3-21-2440 järjekordse otsuse, millega tuvastati, et Kaitseväes rakendatud või kehtestatud vaktsineerimiskohustus oli õigusvastane.

Esiteks ütles kohus, et vaktsineerimiskohustuse kehtestamine oli põhimõtteliselt õigusvastane, sest eesmärk oli vaktsineerimine iseenesest. See oli muu hulgas vastuolus inimväärikuse põhimõttega. Väga fundamentaalne probleem. Kohus põrmustas Kaitseväe argumentatsiooni, et vaktsineerimiskohustuse kehtestamine oli hädavajalik Kaitseväe võitlusvõime säilitamiseks. Tsiteerin: "Pikaaegse teenistuja teenistusest vabastamine omakorda pigem pärsib riigi kaitsevõime tagamist, kui et aitab sellele kaasa."

on nii põikpäine inimene, et ta ei ole nõus ühtegi oma viga tunnistama ja mitte ühtegi sammu astuma selleks, et kutsuda need ohvitserid ja sõdurid, kes on vabastatud teenistusest õigusvastaselt, nagu kohus on öelnud, teenistusse tagasi. Selle asemel ta protsessib, protsessib edasi. Kas teie kaitseministrina olete

erinevates valitsemisalades tehti ju selle teadmise pinnalt, mis tol hetkel olemas oli. Kui me vaatame ka tollase valitsuse otsuseid, siis näeme, et need olid selgelt suunavad, et tuleb vaktsineerida.

Edasi vaieldud on päris mitmes asjas, näiteks ühes asjas on jõutud kassatsioonimenetlusse ehk Riigikohtusse. Riigikohus on Kaitseväe puhul selle konkreetse menetluse peatanud, kuniks tuleb sarnase sisuga Politsei‑ Politsei‑ ja Piirivalveameti vaidluse otsus. Ma kindlasti soovitaksin ära oodata lõplikud otsused, mis siis kas jõustuvad või neid edasi ei kaevata ja nad jõustuvad siis, aga lõppkokkuvõttes ikkagi jõustuvad. Siis me saame teha lõplikke järeldusi. Kui te küsite, kas need inimesed võiksid tulla tagasi kaitseväeteenistusse, siis mina seda ei välista. Ma arvan, et

küsides selliseid hinnanguid, kas kaitseminister peab õigeks või ei pea õigeks, et siis minna näiteks kohtusaali ja öelda, et näete, aga Riigikogu infotunnis minister nii ütles. Ma arvan, et seda me ei peaks tegema.

mis eeldavad vaktsineerimist, kas või näiteks rahvusvahelistele sõjalistele operatsioonidele mineku puhul. Me ei saa ainult COVID‑i vaktsiini välja tõsta teiste vaktsineerimiskavas olevate vaktsiinide seast. Nii et ootame kohtulahendid ära. Teie

Aga mina mõtlen just selle peale, et meil on kaks sellist antust, millest me peaksime lähtuma ja mida, ma arvan, keegi meist ei vaidlustaks: ühelt poolt keeruline julgeolekuolukord,

käik see, et Kaitsevägi ütleks nendele teenistusest vabastatud ohvitseridele ja sõduritele, tegevteenistujatele: "Teate, oli, mis oli. Jätame selle seljataha, tulge tagasi teenistusse. Me vajame iga meest, kellel on kogemused, oskused, kelle väljaõppesse on palju investeeritud. Pühendume ühiselt sellele, et tagada Eesti maksimaalne kaitsevõime." Ma vaatan, et Ameerika Ühendriikide armee on täpselt niimoodi asunud tegutsema. Just mõned päevad tagasi lugesin uudist, et on saadetud paljudele – just nimelt nendele ohvitseridele ja sõduritele, kes vabastati teenistusest vaktsineerimiskohustusele mitteallumise tõttu – kiri, et olete oodatud tagasi teenistusse. Ma ei tea küll täpseid asjaolusid, et mis [tingimused] seal peavad olema täidetud ja nii edasi, aga printsipiaalselt on täpselt selline käik [tehtud]. Meie aga näeme, et Kaitsevägi vaidlustab kõik kohtuotsused maksumaksjate kulul: lähme lõpuni välja, vaidleme veel kaks aastat, veel kolm aastat. Aga mehed teenistusse tagasi ei jõua. Siin ongi minu meelest see moment, et

ei oleks pidanud kehtestama seda kohustust, ja on kohtulahendeid, mis ütlevad, et vaktsineerimiskohustus oli õige. Ma loodan, et see PPA

lööme nii-öelda vaia siinkohal maasse, kui mõlemad pooled võtavad oma kaebused või vastuargumendid tagasi ja minnakse koos edasi, siis jumala pärast, minul ei ole midagi selle vastu.

Aitäh! Leo Kunnas, üks lisaküsimus, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Hanno! Ma olen selle vaktsineerimise suhtes sellel kujul, nagu seda tehti, alati olnud kriitiline, sest selleks ajaks, kui seda hakati tegema, oli ju teada, et Afganistani sõja lõppu ehk Talibani võitu ega Mägi-Karabahhi sõja tulemust vaktsineerimine või selle puudumine absoluutselt ei mõjutanud. Ukraina sõda näitab seda ju ka. Aga ma jätkan Ameerika Ühendriikide teemal, mille Varro ka sisse tõi.

teatud solidaarsusest paljud rahvuskaartlased, kes olid vaktsineeritud, ei tulnud enam õppustele. Ameerika Ühendriikide väejuhatus sai aru, et see on suur probleem, ja on praeguseks kõik need asjad väga mõistlikul moel lahendanud ehk on kutsunud võitlejad tagasi. Kas kõik tulevad või mitte, see on juba nende otsus, aga on taastatud need privileegid ja õigused, mis neil rahvuskaartlastena olid, ka nendel, kes vaktsineerimata jäid. Mul tegelikult küsimust ei olegi, mul on lihtsalt üleskutse, et lahendame selle küsimuse mõistlikul viisil ära, sest vigu tehakse alati, aga meil on võimalik neid parandada. Aitäh!

kaitseväeteenistuse seaduse muudatused, mis võimaldaksid näiteks tsiviliste tuua Kaitseväe palgale, ilma et nad oleksid tegevteenijad. Näiteks on meil hambaarstil hetkel kohustus olla tegevteenija, mis minu arvates ei ole kuidagi põhjendatud.Samamoodi on

teemasid, mis tegelikult riigikaitsele vajalikud on ja Eesti riigikaitset tugevdavad. Üks nendest on kahtlemata kaitseväeteenistuse seaduse muudatused, mis just nimelt personalipuudust adresseeriksid, et me saaksime näiteks reserviste saata Kaitseväe Akadeemiasse või neid sinna vastu võtta. Väga palju muid teemasid on meil seal

NATO laevagrupi ülesandeid täitma, siis ta on rahvusvahelisel operatsioonil ja rahvusvahelisel operatsioonil ei ole võimalik meil praegu ajateenijaid kasutada. Nii et seal on selliseid kohti, kus me saame riigikaitset oluliselt tugevdada, küll ja veel. Lõpetuseks Lõpetuseks kutsun üles, et lõpetage see obstruktsiooniteema siin ära, et saaks sisuliselt arutada neid asju, mis riigikaitset ja eriti Kaitseministeeriumi valdkonda tõsiselt puudutavad ja on olulised. Aitäh! Aitäh! Lõpetan tänase viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Küsib Riigikogu liige Tõnis Mölder ja teema on hooldereform. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Alustuseks tahan öelda seda, et see, et riik eelmine aasta kogu sellesse hooldekodutemaatikasse lisaraha pani, oli kindlasti positiivne. See sõnum, mis paljude poliitikute poolt pensionäridele ja hooldust vajavatele inimestele läks, oli see, et keskmise vanaduspensioni eest on võimalik saada hooldekodukoht. Paraku juba siis opositsioonipoliitikud juhtisid tähelepanu sellele, et see raha, mis eraldatakse, ei ole piisav ja see lubadus, mis inimestele antakse enne valimisi, sellisel kujul täitu.Tänaseks on sellest päris jupp aega möödas. Me oleme näinud, et keskmine hooldekodukoha maksumus on üle 1600 euro ja keskmine vanaduspension

Hooldekodukohti on jäänud peale seda reformi ka vähemaks, sest nõudlus on läinud suuremaks. Näiteks sellistes linnades nagu Narva ja Tallinn on hooldekodukoha

vajakajäämistega, mis ilmnevad protsessi käigus.Aga ma tahaks korrigeerida neid numbreid, mis te siin just ette lugesite, sest enamik neist

Kõrvalmärkusena ütlen, et kohalike omavalitsuste piirmäärad, mis on väga erinevad, kõiguvad 400 eurost ehk see hoolduskomponent võib, aga ei pruugi konkreetsete omavalitsuste puhul sinna [piiridesse] ära mahtuda. Ometi on see seadusega antud kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Keskmine vanaduspension on käesoleval aastal 702 eurot ja hooldekodudes olevate inimeste pension keskmiselt üle Eesti on 674 eurot.

Ma möönan, et tegemist on keskmiste [summadega] ja erisused on mõnes piirkonnas, kohalikus omavalitsuses või ka konkreetse teenuseosutaja puhul võimalikud. Kõige suurem erahooldekodude kett tõstis hindasid 10%. Keskmine hinnatõus 2022. ja 2023. aasta võrdluses oli 30%, kuid see oli ka meie varasemates komponendi rahastuse arvutustes sellisel kujul ette nähtud. Selle perioodi jooksul on juurde tulnud loomulikult nii teenuse soovijaid kui ka teenuskohti.

Selge on, et kui lisaraha [antakse], siis positiivne tulemus on see, et tõenäoliselt on kasvanud ka palgad hoolekandes. Loodame, et ka kvaliteet paraneb.Aga Aga see algatus tuli ju eelmine aasta. Ütleme küll, et sotsid reklaamisid seda niimoodi, et nüüd saab kohe kindlasti keskmise vanaduspensioni eest koha ja midagi juurde ei tule maksta. Loodi nagu veidi suurem ootus, kui on võimalik vähemalt lähiajal täita. Rahajagamisega olid ka keerulised lood. See 40 miljonit, mis pandi selle aasta teisel poolaastal jagamisele, jagati sellise valemiga, et sellest võitsid üldpildis minu arust ikkagi need omavalitsused, kes niigi paremini hakkama said. Aga küsimus on pigem selles, et kuigi vahepeal oli siiski niivõrd palju aega, on ikkagi tekkinud olukord, kus näiteks ka teie erakonnakaaslasest Tartu linnapea ehk Tartu linn on otsustanud pöörduda kohtusse, sest on pandud lisakohustusi teatud ulatuses,

Kogu selle rahastusmudeli juures on oluline tähele panna, et käesolev aasta oli nii-öelda pilootaasta, kui rahastuse jaotusskeem

Ehk tegelikult arenguruum, olgu see siis hinnatõus või teenuste arendamine, on kõik selle sees tegelikult võimalik. Aga mis on järgmisel aastal oluline? Oluline on see, et me teeme tasandusfondi kaudu kompensatsioonimehhanismi, 5% kogu nimetatud eelarvest. Selle tulemus on, et mitte ükski kohalik omavalitsus ei saa – nüüd mitte enam vanemaealise, vaid hooldekodu kliendi kohta – vähem kui 379 eurot. Kui me liidame sellele juurde 20%, mis oli ka varasemalt kohaliku omavalitsuse osalus, 237 eurot, siis teeb see kliendi kohta kuus 616 eurot, mis ületab käesoleva aasta keskmist hoolduskomponenti

Ma selles mõttes ei ole teiega päris lõpuni nõus, et jätkuvalt, kui me vaatame, millised on olnud hooldekodukohtade hinnatõusud, ja teame, et hooldekodupidajad

inimeste omaosalus selle teenuse saamisel on läinud ajas ikkagi suuremaks. Üks võimalusi seda inimeste omaosaluse poolt ohjata on ikkagi see, et panna sellele teenusele piirhind. piirhind. Minu küsimus teile on see, miks te ei ole seda teemat laialdasemalt arutanud. Nii nagu haigekassa maksab osaliselt ju teenuste eest nii-öelda tükihinda,

hooldekodukohta. Samal ajal on minuni jõudnud infokillud, et paljud omavalitsused ei võta enam inimesi järjekorda, hindamaks nende hooldusvajadust, sest eespool ei ole järjekord ära kadunud ja omavalitsused ei soovi teha seda nii-öelda kunstlikku järjekorra pikendamist. See on omakorda tekitanud olukorra, kus hooldekodud on pöördunud kohtusse. Ega see ei ole ka hea näide selle kohta, kuidas ühte reformi teha. Aga veel kord: minu küsimus on pigem selle hinnalae kohta. Jaa. Jaa. See, et omavalitsustel on õigus ja võimalus õigusriigis kohtusse pöörduda, on minu meelest ainult väga hea, sest selle vaidluse tõttu, mis kogu selle olukorra ümber on tekkinud, annab kohus oma hinnangu ja me saame vastavalt sellele hinnangule edasi liikuda, juba ühtemoodi asjadest aru saades.Nii nagu ma ütlesin, ainuüksi oktoobrikuus tuli teenuskohti Eestis juurde 230 ja ma tean vähemalt 300 kohta erinevates asutustes ja ka Eesti eri piirkondades, mis avatakse järgmise aasta esimeses pooles. Ehk hooldekodukohti tuleb kogu aeg juurde ja see annab leevendust ka järjekordadele. Teisalt, järjekorrad hooldekodudesse olid ka enne reformi, selles mõttes ei ole vaja üle võimendada seda olukorda, nagu need oleks äkki tekkinud. Ei, need olid ka varasemalt. Hindadest rääkides, just teenuse osutaja poolt vaadatuna: hinnad on kerkinud, mis tekitab keerulise olukorra kliendi jaoks ja küsimärgi, kas tema pensionist piisab. Ma tahan meelde tuletada, et 209 teenuseosutajast pooled on kohalikud omavalitsused. Samal ajal on omavalitsus see instants, kes peab vastutama oma inimeste heaolu ja sotsiaalhoolekandeteenuse kättesaadavuse eest. Nii et eks see natuke vastuoluline ole. Nagu ma enne ütlesin, suurim erahooldekodude

Me räägime 1995. aastast alates sotsiaalhoolekande seadusega reguleeritud kohaliku omavalitsuse korraldatavast teenusest: üldhoolduse korraldus koduteenus on samasugune teenus. Kui me hakkame kohaliku omavalitsuse korraldatavate teenuste kohta riigi poolt ettekirjutusi tegema, siis ei ole see enam kohaliku omavalitsuse autonoomne toimetamine ja see on selge sekkumine kohaliku omavalitsuse omavalitsuse enesemääratlusõigusesse. See on põhiseadusega vastuolus. Loomulikult võib rääkida sellest, et alternatiiv on muuta üldhooldusteenus riigi teenuseks, aga selle peale tekib automaatselt ka see diskussioon, mis on üldse kohaliku omavalitsuse ja riigi roll sotsiaalhoolekande korralduses ja kui väga meil kohalikke omavalitsusi siis lõpp-perspektiivis tarvis on, kui kohaliku elu korraldamise küsimusi, nagu on eakate hoolekanne, nemad enam ei korralda. Ma jääksin selle juurde, et kohalikud omavalitsused on parimad kohad, kus inimese [abi]vajadust tema elukeskkonnas

Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teema on vaesus. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Eestis on tekkinud kummaline olukord: vaid 5% peredest kontrollib 95% rahvuslikust varast samal ajal elab veerand elanikkonnast vaesuses – tohutu sotsiaalne ebavõrdsus. Samas, te ei soovi kehtestada makse rikastele: pankade liigkasumi maks, luksusmaks, astmeline tulumaks. Selle asemel jätkate maksude kaudu vaesemate röövimist. Küsimus on väga lihtne: kelle huvides te tegutsete, kas Eesti rahva või pankurite ja teiste oligarhide huvides? Aitäh, Ma tegutsen Eesti riigi ja Eesti rahva huvides. Selle kohta olen andnud vande nii Riigikogu liikmena kui ka valitsuse liikmena. Selle jaoks me tegutseme ja need on need sammud, mida me teeme selle jaoks, et Eesti riik oleks jätkusuutlik, et me suudaksime pakkuda kõiki neid teenuseid, mida me tegelikult kõik tahame. See

ostukorvi oluliselt kallimaks ei tee. Hea meel on tõdeda, et odavnenud on energia, mille hinnaga me maadlesime eelmisel aastal, kui me tegime energiatoetusi ja ka universaalteenuse. Energia hind on meil oluliselt odavnenud: on odavnenud gaasi hind, on odavnenud elektri hind. Ka hinnatõus on oluliselt aeglasem, kui oli eelmistel aastatel. Eurostati viimased andmed näitasid, et elektri lõpphind Eestis oli selle aasta esimesel poolel juba lausa 25% alla Euroopa

kasvavad jälle kiiremini, kui kasvavad hinnad. Seda isegi olukorras, kus järgmisel aastal tõuseb ainult käibemaks 2%. Mis puudutab vaesust, siis varasemalt olid suureks probleemiks just pensionärid, kuid pensionäride sissetulekud on oluliselt tõusnud: keskmine pension on kasvanud 17,6% ja pensioni netoväärtus sootuks 21,5%. Jällegi, tuletan meelde, seda olukorras, kus hinnad kasvavad 4%.

Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma ei saanud täpset vastust oma eelmisele küsimusele, aga mul on veel üks küsimus.

Vaesusega saab võidelda seeläbi, et inimeste sissetulekud kasvavad. Selle jaoks me oleme teinud mitu sammu. Esiteks, me tõstsime tulumaksuvaba miinimumi. Teiseks, me tõstsime toimetulekutoetust tervelt 33%. Järgmisest aastast tõuseb ka miinimumpalk üle 800 euro. Ka see peaks aitama neid, kelle sissetulekud on väiksemad. Selge on see, et

lihtsalt sellel põhjusel, et väga paljudel ei tõusnud sissetulekud nii kiiresti, kui tõusid hinnad. Aga nagu ma viitasin, nüüd erinevad toetused ja pensionid ja ka palgad tõusevad kiiremini, kui tõusevad hinnad.Aga väga mitu huvitavat tegurit on vaesuse puhul veel mängus. Esiteks, elatusmiinimumi

kuna tarbijahinnaindeksi kasv oli 19,4%, siis loogika oli ilmselt see, et vaesuspiiril elavate inimeste ostukorv kallines kiiremini. Seetõttu elatusmiinimumi tõsteti.Teine asi on see, et sissetulekute hulka

juurde Ukraina sõjapõgenikud. Sõjapõgenikud on väga tihti naised lastega ja nemad on kõik sinna valimisse juurde tulnud. Või ma ei tea, kas kõik, aga igal juhul on sinna valimisse juurde tulnud need, kes pole tööd leidnud. Aitäh!

Paar nädalat tagasi küsisin Eesti Energia juhatuse esimehelt Andrus Durejkolt, kuidas mõjutab saastetasude tõstmine töökohtade arvu Eesti Energia ettevõtetes. Härra Durejko vastus oli hästi konkreetne: Eesti Energia on sunnitud enda tootmistegevust efektiivistama, millega kaasneb paratamatult töötajaskonna vähendamine. Tuleb tõdeda, et valitsuse poliitika ehk ka erinevate maksude tõstmine ja uute maksude loomine,

paljulapseliste perede toetuste kärpimine on pehmelt öeldes küsitav. Lugupeetud peaminister, palun ütelge, kas teie valitsuse põhiülesanne on töötute arvu ja vaesuse suurendamine.

Tänane kaheksas küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Küsib Riigikogu liige Kert Kingo ja teema on vastutus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Räägin ka hooldekodudest. Oleme meediast saanud lugeda ja näha videoklippe õõvastavatest juhtumitest erinevates hooldekodudes toimuva kohta, näiteks Värska Südamekodu, Lille Kodu, Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Viimsi Pihlakodu, Viiratsi hooldekodu ja Paunküla Hooldekeskus. Hoolealuseid pekstakse, hoitakse lukustatud ruumides, neile ei anta piisavalt süüa ega võimaldata juua. Neile manustatakse ravimeid, mida nad tarvitama ei peaks, soovitakse, et nad ei oleks tülikad ja ainult magaks. Neid ei hooldata, nende eest ei hoolitseta. Need on juhtumid, mis on avalikuks tulnud. See, kuidas igapäevaselt hooldekodudes hoolealustega käitutakse ja mis nende kinniste uste taga tegelikkuses toimub, jääb valdavalt asutuse seinte vahele.Olen juba varasemalt teilt küsinud nende avalikuks tulnud konkreetsete juhtumite kohta, aga te olete vastanud, et need on kahetsusväärsed üksikjuhtumid. Sotsiaalministeeriumi kodulehelt saame lugeda, et kvaliteetse ja inimese tegelikule vajadusele vastava abi kättesaadavus on väga tähtis. Pole kuulda olnud, mida olete teie ministrina ette võtnud hooldekeskustes võimutseva hoolimatuse ja vägivalla likvideerimiseks. Värske hooldusreform ka kuidagimoodi sellele Kõik eelnimetatud hooldusasutused tegutsevad rahulikult edasi, midagi ei ole kaasnenud ega ka paremaks muutunud. Ma tahaks teada, kes ja kuidas on vastutanud hoolealustele tekitatud [kahju] eest, sest minule teadaolevalt jätkub kõik samamoodi. Ma Aitäh! Proua sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, palun! Aitäh! Meil on 209 teenuseosutajat. Teenusel on hetkel 10 418 klienti. Süsteemis töötab 3148 töötajat. Need inimesed teevad iga päev rasket ja vastutusrikast tööd, mis on nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt kurnav. Need juhtumid, mis tõepoolest on lubamatud ja sõltuvalt asjaoludest mõnel juhul lausa kriminaalsed,

sellist lähenemisviisi, et see ongi halva kvaliteediga teenus ja seal on pahatahtlikud töötajad. Ma ei saa sellega nõustuda, sest see ka objektiivselt nii

kuigi Sotsiaalkindlustusameti järelevalvemeetmed on piiratud. Me oleme praegu tegemas analüüsi kümne asutuse ja kümne kohaliku omavalitsuse järelevalve tulemuste pealt, millisel kujul peaks seadust muutma, selleks et Sotsiaalkindlustusamet saaks paremini järelevalvet teha. Seadusemuudatus tähendab seda, et me tuleme Riigikokku, ja ma väga loodan, et Riigikogu aitab siis koosmeeles seda seadust siin lõpuni et Sotsiaalkindlustusamet saaks paremad tööriistad järelevalve tegemiseks. Aga ma tahan siiski rõhutada, et tegemist on kohaliku omavalitsuse korraldatava teenusega ja kuskilt ülevalt, kõrgelt, kaugelt ei riik kunagi teha iga üksiku kliendi üle järelevalvet. Jah, [tuleb] reageerida kaebustele, nõus, aga me ei jõua 209 asutusse mitte kunagi samal samal ajal järelevalvet tegema või iga päev tööd kontrollima. Ma usun, et see reform võimaldab tänu sellele, et kliendi kohta saab olema rohkem töötajaid, tänu sellele, et töötajate palgad saavad kasvada,

valitsuse liikmeid, kes tänases infotunnis osalesid. Tänane infotund on lõppenud ja me kohtume kell kaks Riigikogu täiskogu istungil.